poštovani kandidati za predsednika, potpredsednika i članove Vlade, koleginice i kolege narodni poslanici, podrazumeva se da će Socijaldemokratska partija Srbije glasati za izbor nove Vlade, jednostavno, jer program Vlade koji smo čuli malopre u ekspozeu zasniva se na onim načelima sa kojima je naša koalicija i nastupila na prethodnim izborima i zašto smo i dobili poverenje građana. Potrebno je sada da te ideje realizujemo u praksi. Postoji dobra osnova da se ove ideje realizuju, a dobra osnova postoji zbog toga što se dobro radilo u prethodnom periodu.Ja moram da se osvrnem na prethodni period, na period od kada sam ja narodni poslanik i kada je najpre tadašnji kandidat za premijera Aleksandra Vučića, a kasnije i Ana Brnabić, koji je opet kandidat za premijera kada su iznosili svoj ekspoze, bio je to ekspoze gde su ciljevi bili konkretni, gde su ciljevi bili realni, gde su bili određeni rokovi do kada treba da se oni ostvare, i kada dobro isplaniramo te ciljeve onda je normalno da je i rezultat odličan.Mi se kao društvo povremeno nalazimo pred velikim izazovima i zato moramo zajedno uz mnogo rada, upornosti i odgovornosti pre svega da budemo u interesu svih građana Srbije, a to možemo postići jedino svi zajedno ovde uz jedinstvo, uz solidarnost i uz uvažavanje političkih razlika koje neminovno postoje. Jedino tako ćemo i sačuvati entuzijazam i veru građana u sigurnu budućnost.Naši planovi treba da se zasnivaju na jednoj jakoj i zdravoj ideji. Ta ideja podrazumeva jačanje srednjeg sloja stanovništva, povoljniju demografsku sliku, stabilne finansije, kvalitetno školstvo i konstantno unapređivanje nauke i tehnologije. Srbija je sada stabilna država i ova Vlada treba samo da nastavi jednom utabanom stazom da bismo pre svega radili na povećanju životnog standarda građana i na boljem pozicioniranju Srbije na polju međunarodne politike.Najveća očekivanja građana su pre svega na ekonomskom planu i nama je, odnosno na budućoj vladi u saradnji sa nama, da nastavimo ekonomske reforme. To je i logično, jer građani pre svega žele da žive bolje, da imaju bolji posao, da imaju veću kupovnu moć. Mnogo toga je i urađeno u prethodnom periodu,

jer će zaposleni se naći u boljoj poziciji kada razgovaraju sa poslodavcem, pre svega kada razgovaraju o poboljšanju uslova na radu i povećanju zarada. Upravo je taj trend povećanja plata jedan od ciljeva buduće vlade. Naravno, ne očekujemo da Vlada može da utiče na povećanje plata direktno u privatnom sektoru, ali je tu da stvori što bolje uslove na tržištu da privatni sektor funkcioniše besprekorno i samim tim da zaposleni imaju bolje uslove rada, da imaju veću platu.Kada platu.Kada govorimo o povećanju plata činjenica je da se ona povećava iz godine u godinu. Mandatarka je malopre i navela podatak u ekspozeu koliko iznosi to povećanje. Ono što nas raduje to je i sastanak na kome je dogovoreno pre mesec i po dana, Socijalno-ekonomskog saveta da se povećava minimalna cena rada za 6,6%. Na ovaj način Vlada je pokazala odgovornost da je uspela da izblansira, da zaposleni imaju veće zarade, da izađu u susret privrednicima, da mogu da opstanu u ovim turbulentnim okolnostima i da privreda nastavi da normalno funkcioniše. Zato nam je veoma drago što Vlada na ovaj način pronalazi prava rešenja i uspostavlja jedna ovakav balans.Veoma je važno da budući članovi vlade u svom radu imaju jedan otvoren i pošten odnos prema građanima, naravno i prema nama ovde u Skupštini. Da kada damo obećanja da to budu realna obećanja bez populizma. Ministar finansija koji je do sada obavljao ovu funkciju i kandidat je za isto mesto, nedavno je govorio o povećanju plata u javnom sektoru. Veoma je dobro što još sada nije izneo konkretan procenat koliko će to povećanje biti, već čekamo da vidimo kako će to povećanje biti na osnovu realnog stanja. Dakle, povećavamo plate na osnovu realne procene iz realnih prihoda.Već sada možemo da govorimo da smo stabilizovali finansijski sistem zemlje. Javne finansije su stabilne i to je jedna oblast koju je najteže kontrolisati, ali je oblast i gde je najvažnije kontrolisati finansijske tokove. Nadam se da će budući ministar i članovi vlade preduzimati i dalje uspešne mere da se pre svega smanji stopa sive ekonomije, da bude bolja naplata

Građani imaju pravo da znaju tokove novca od onog trenutka kada novac putem poreza ili naplata uđe u budžet, pa do onog trenutka kada se on isplati krajnjem korisniku.Takođe kada govorimo o finansijama moram da pomenem da je važno što se povećavaju i penzije sledeće godine, najavljeno je povećanje od 5,9% i mi smo krajem prošle godine usvojili jedan novi obrazac, jednu novu formulu na osnovu na osnovu koje se izračunavaju penzije, odnosno povećanje penzija. Dakle, 50% na osnovu povećanja zarada u prethodnoj godini, a 50% na osnovu povećanja potrošačkih cena. Mislim da će ovom formulom biti penzioneri i te kako zadovoljni u narednom periodu i da će on doneti boljitak u ovoj oblasti, kao što su i zadovoljni povećanjem koje je najavljeno za sledeću godinu i kao što mogu biti zadovoljni što nikada nije došlo do zastoja u dinamici isplate.Srbija zauzima prvo mesto u regionu kada govorimo o stranim investicijama i više od polovine investicija koje dolaze u region dolazi upravo u našu zemlju. Da bismo nastavili taj trend potrebno je da se uvek preispitujemo šta je to, koji su to motivi koji investitore nagone da da stimulišu da ulažu u Srbiju, mislim i na strane, i na domaće investitore. Da li je to dobra saobraćajna infrastruktura, da li je to kvalitetna radna snaga, uređen sistem, podsticaj države. Rekao bih da je sve podjednako važno, ali preduslov svega toga je ono što mi sada imamo. To je jedan stabilan pravno-politički okvir.Ozbiljne kompanije ne žele rizik, ne žele nestabilno područje. Ozbiljne kompanije žele da ulažu tamo gde je nizak stepen rizika i zainteresovane su za dugoročne zarade koje će na duži vremenski period biti veće, ali stabilne. Zato je važno da nastavimo da gradimo stabilne institucije, da unapređujemo zakonske norme i da gradimo pravni sistem u kome će se poštovati ekonomski ugovori, odnosno pravni sistem u kojem je sudstvo efikasno.Mi iz Socijaldemokratske partije Srbije zalažemo se, i uvek ćemo ponavljati, da mi moramo da budemo društvo jednakih šansi, društvo u kome će ljudi napredovati na osnovu svog rada, na osnovu svojih veština, na osnovu svog znanja. Društvo gde će mladi uvek imati šansu da realizuju svoje ideje i zato podržavamo i dosadašnje mere Vlade koje su bile usmerene na ovu oblast i koje će i ubuduće biti usmeren.Ja ću navesti samo jednu, možda nekome beznačajnu meru, ali za mlade ljude i te kako značajno. Uskoro je počeo da se realizuje projekat pod nazivom „Moja prva plata“ i taj projekat će trajati u budućem periodu.Nekome možda nije toliko važno, ali podatak da mladi kada završe fakultet na posao čekaju 23 meseca i te kako im je važno da što pre počnu da rade, da što pre steknu radno iskustvo, da se dokažu kod budućeg poslodavca, da opravdaju poverenje, jer je sigurno da na tržištu rada poslodavci najpre biraju one kandidate koji imaju praktično iskustvo, a mi dajemo na ovaj način šansu da takvo iskustvo i steknu.Zato uvek treba podržavati ovakve projekte bez obzira koliko je izdvajanje iz budžeta. Mi smo samo ovim projektom obezbedili da mladi steknu iskustvo oko 10.000 mladih izdvojeno je dve milijarde dinara iz budžeta.Raduje me i najava koju sam čuo u medijama da će Vlada u sledećem periodu raditi na tome da se obezbede stanovi za mlade, pre svega za bračne parove i za mlade naučnike. Mi imamo jedno slično iskustvo i upravo se realizuje projekat izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti i ratne vojne invalide. Imamo iskustvo u tome i ovaj projekat ide po planu i dobro se realizuje.Takođe, već sada se realizuju projekti iz oblasti poljoprivrede koji podrazumevaju podsticaje za mlade ljude.Ovakve ljude.Ovakve i slične mere uvek treba podržati jer će to zaustaviti odlazak mladih, kako u žargonu kažemo – odliv mozgova. Nažalost, ovaj proces odlaska mladih, obrazovanih ljudi u inostranstvo je nešto što ne traje od juče. To je proces koji traje nekoliko decenija.Mi kao društvo smo izgubili mnogo u svakom segmentu društva, a možda najviše na ekonomskom polju izveli računicu i videli koliko je uloženo u školovanje mladih ljudi, koliki bi bili pozitivni ekonomski efekti da su oni ostali u našoj državi, koliko bi unapredili ekonomiju, dolazimo do toga da je država prethodnih decenija izgubila na milijarde evra.Ti ljudi odlaze u strane zemlje i doprinose njihovoj ekonomiji, razvoju njihove privrede, a pri tom, školovali smo ih ovde u Srbiji o trošku naših poreskih obveznika.Ovaj problem emigracije nije karakterističan samo za Srbiju, on je karakterističan i još više izražen u zemljama regiona, koje su i članice EU i gde radnici imaju bolji pristup tržištu EU, ali ali naravno mi ćemo se posvetiti nama, našem problemu.Pre neki dan smo usvoji Zakon o ministarstvima gde je osnovano novo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji i velika su očekivanja od ovog ministarstva i svi predstavnici poslaničkih grupa, odnosno političkih partija koji rade u parlamentu podržali su jedan ovakav predlog.Pred budućim ministrom je jedan veliki izazov, jedan težak zadatak, jer ako samo pogledamo tu tu demografsku sliku, taj grafikon videćemo kako je nepovoljan odnos mortaliteta i nataliteta i da svake godine u Srbiji nestane grad veličine Bečeja, oko 36.000 ljudi.Naravno, ono što je važno, da mladi ostanu u Srbiji jeste i da nastavimo ekonomske reforme. Mladi žele da budu da imaju posao u skladu sa svojim znanjem, u skladu sa svojim obrazovanjem, mladi žele što više stalnog zaposlenja da bi mogli da reše, recimo, stambeno pitanje.Ako nastavimo ovako, a mislim da smo na dobrom putu, i ako nastavimo da gradimo vrtiće, da svako dete može da bude upisano u državni vrtić, da obezbedimo dovoljan broj vaspitača, možda u jednom trenutku neće ni postojati neće ni postojati potrebe da postoje novčani podsticaji za podsticanje nataliteta.Dakle, mladi u Srbiji žele sigurnost, oni žele izvesnost da mogu da planiraju budućnost mirne glave, a ta izvesnost i ta sigurnost podrazumeva i bezbednost u društvu. Zbog toga svi moramo da podržimo najavljenu borbu protiv kriminala i borbu protiv korupcije. To mora biti jedan od prioriteta nove Vlade.Ko može biti protiv ovoga? Mogu biti jedino oni koji su upleteni u kriminalne radnje, mogu biti kriminalci. Zato sam siguran da ćemo obezbediti jednu široku podršku građana za rešavanje ovog pitanja.Nadam se da kada budemo završili taj proces, da ćemo se naći u rangu onih zemalja u Evropi koji imaju nisku stopu kriminala i korupcije. Taj proces mora da obuhvati sve društvene oblasti. Od suzbijanja sive ekonomije, krađe, reketiranja, pa do suzbijanja huliganizma sa tribina ne sme da se desi da bilo ko bude povređen, a da ode na fudbalsku ili košarkašku utakmicu samo zbog toga što se nekome ne sviđaju boje šala koji on nosi, to u budućnosti nećemo tolerisati.Ogroman posao buduću Vladu očekuje na polju spoljne politike, pre svega kada govorimo o razgovorima sa Prištinom, o problemima na Kosovu i Metohiji. Smatramo da ti razgovori moraju da budu konkretni, da moraju da budu suštinski, da se rešavaju korak po korak.Socijaldemokratska partija Srbije je dala jedan predlog pre nekoliko godina i odnosi se na rešavanje kosovskog čvora. Naš predsednik, Rasim Ljajić je izneo taj predlog javnosti smatramo da taj problem treba rešavati po fazama.Među početnim fazama treba da bude rešavanje ekonomskih pitanja, i onda kada budemo rešili ta pitanja, kada budu zadovoljni saradnjom i privrednici u Beogradu, i u Leposaviću, ali i u Prištini, onda ćemo stvoriti jedan bolji ambijent za razgovor sa Prištinom. Stvorićemo bolje uslove koji će biti relaksirani da rešavamo dalje probleme, kao što su Zajednica srpskih opština, kao što je kulturno nasleđe.U svemu tome ne smemo zaboraviti da nam je potrebna i međunarodna podrška. Ovaj problem, odnosno pitanje, zavisi u velikoj meri i od zainteresovanosti velikih sila da učestvuju u njemu. Potrebno je da Albanci shvate da su se okolnosti promenile na međunarodnoj sceni, nisu više iste kao pre 20 godina. Pre svega, potrebna je hrabrost političara i sa jedne i sa druge strane, da rešavamo konkretne probleme, da nekada pređemo i preko nacionalnih mitologija, a da se okrenemo svakodnevnom životu, da više gledamo u budućnost, a da se manje osvrćemo u prošlost.Takođe, na planu spoljne politike, a to je zaduženo Ministarstvo za evropske integracije. Očekujemo intenzivne pregovore sa EU kao trajno opredeljenje Srbije da ide ka tom putu, da usvojimo standarde i propise EU, jer jer jedino tako možemo unaprediti funkcionisanje naših institucija i jedino tako možemo unaprediti životni standard. To je proces koji podrazumeva i promenu naših navika, naših vrednosti, verovanja, i siguran sam da ćemo u tome uspeti i to je proces koji traje određeno vreme.Iako nisam pričao na početku o obrazovanju, ali obrazovanje je za Socijaldemokratsku partiju Srbije na vrhu piramide prioriteta. Mi ćemo nastaviti da insistiramo na ideji da, pored osnovnog, i srednje obrazovanje bude obavezno. Radi se na unapređenju obrazovanja u Srbiji, time smo zadovoljni.Mandatarka je malopre iznela podatak da je urađena digitalizacija u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji, da sada funkcioniše 10.000 onlajn učionica, odnosno digitalnih učionica i nastavljamo sa trendom ulaganja, jer obrazovanje je najmoćnije oružje da promenimo naše društvo i sigurno najznačajnija i najisplativija investicija svake države.Budući ministar prosvete imaće pune ruke posla obzirom na novonastalu situaciju oko pandemije zbog korona virusa. Promenjen način izvođenja nastave, ali sigurno će biti težak zadatak i biće potrebno mnogo rada i dobre organizacije da sa jedne strane sačuvamo zdravlje đaka i nastavnika, a da sa druge strane ne opadne kvalitet školstva, odnosno da ne smemo da dozvolimo da ovakav način rada ostavi jednu prazninu u obrazovanju mladih ljudi.Naše

To su bile, mogu reći, sveobuhvatne mere i kratkoročne, što je i logično za privredu i postignut je efekat da ne da ne dođe do otpuštanja radnika, a da privreda nastavi normalno da funkcioniše.Teško će biti, ali siguran sam da će i nova ministarka u tome uspeti, da sačuva turizam kao ozbiljnu privrednu granu. Napomenuću da je 56% 56% porastao broj turista u Srbiji prethodnih pet godina.Poštovani kandidati za predsednika Vlade, potpredsednike i ministre, nadam se da ćemo svi zajedno raditi i prebroditi sve izazove koji su pred nama, da ćemo sačuvati zdravstveni sistem, da ćemo nastaviti da gradimo bolje uslove za život i da ćemo imati jednu Srbiju koju ćemo ostaviti u razvoju, u napretku, prosperitetu.Hvala. Zahvaljujem.Sledeći ima reč gospodin Balint Pastor.Izvolite. **Balint Pastor** Gospodine predsedniče Narodne skupštine, dame i gospodo budući članovi Vlade, gospođo Brnabić, danas biramo vašu drugu vladu. Ova Vlada je vlada kontinuiteta i koncentraciona Vlada, koja bi trebalo da doprinese stabilizaciji društvenih prilika i do toga da se možemo suočiti sa onim izazovima koji su pred nama, a ti izazovi su zdravstvene, ekonomske i bezbednosne prirode.Šta više, teško je razdvojiti ekonomske, zdravstvene i bezbednosne izazove jedne od drugih, pošto se sve svodi na sigurnost i bezbednost, a sigurnost i bezbednost su najveće vrednosti u 21. veku.Razvoj ekonomije nije moguć bez garantovanja zdravlja ljudi, a opet, s druge strane, zdravi ljudi su produktivni i to je neophodan preduslov za jačanje ekonomije, a opet, s druge strane, nema ekonomije bez sigurnosti.

i ta sigurnost podrazumeva i bezbednost svih građana Republike Srbije.Ja sam siguran da će Vlada učiniti sve u interesu toga da se svi građani osećaju bezbedno u svojim selima, u svojim gradovima, u svojim lokalnim samoupravama.Kada govorimo o sigurnosti i bezbednosti, onda želim da spomenem jednu temu i da to odmah kažem na početku mog obraćanja, a odnosi se, gospođo Brnabić, na migrantsku krizu i na one izazove sa kojima se suočava ne samo Vlada Republike Srbije nego sve vlade u okruženju, a čini mi se mogao bih da kažem i sve vlade na na tlu Evrope.Mi smo o tome i u prošlom sazivu raspravljali, razgovarali, vodili dijalog i, zahvaljujući tome, vaša prva Vlada je i prdeuzela, zajedno sa predsednikom Republike, određene mere i te mere su u određenim trenucima doveli do toga da su se građani sigurnije osećali u svojim naseljenim mestima.Ja želim da vam kažem sa ovog mesta, pošto je Narodna skupština predstavnički organ i ja predstavljam sve građana Republike Srbije, kao što to čine svi ostali narodni poslanici, da vas molim da vaša Vlada učini sve u interesu toga da se građani da se građani osećaju bezbedno i to u ovom trenutku, nažalost, nije tako u svim naseljenim mestima.Savez vojvođanskih Mađara ne spada u grupu populističkih stranaka i mi niti želimo da vodimo politiku koja je isključiva, niti želimo da dižemo paniku u vezi nekih situacija, niti želimo da budemo deo nekih protesta i samoorganizovanja građana, ali opet, s druge strane, naš je posao da, zajedno sa vama i sa svima pored nas koji žele dobro Srbiji, ovaj problem rešimo na način kako je to moguće rešiti.Prethodni period je dokazao da rešenje postoji. da rešenje postoji. Rešenje je u većem prisustvu policije na terenu. Rešenje je u tome da se čuva granica, pre svega južna granica Republike Srbije, da se kontroliše ko ulazi, gde ide i šta radi.U

protestvovali zbog toga što su oružane snage bile poslate na područje gde žive pripadnici određenih nacionalnih manjina. Ja ću da kažem nešto drugo.Gospođo Brnabić, da, i to bih želeo da kažem i gospodinu Stefanoviću, koji će biti ministar odbrane i gospodinu Vulinu, koji će biti ministar unutrašnjih poslova, pošaljite, molim vas, u ona područja, u one lokalne samouprave gde postoji veća populacija migranata, pošaljite policiju, pošaljite žandarmeriju. Ukoliko treba, pošaljite vojsku.Videli smo da se to dešavalo prethodnih meseci u Somboru, u Šidu i u još nekim lokalnim samoupravama i želim da vam kažem da mađarskoj nacionalnoj zajednici ne smeta ako je policija prisutna, ako je žandarmerija prisutna, ako je Vojska Srbije prisutna. Baš suprotno tome, mi bismo voleli da prisustvo naših oružanih snaga bude veće da bi se građani osećali bezbednije.Svakodnevno možete da pročitate vesti o tome š ta se dešava i govoriću u upravnim okruzima. Neću govoriti o pojedinim lokalnim samoupravama i naseljenim mestima. Znači, pogođen je čitav severno-bački upravni okrug, severno-banatski upravni okrug i zapadno-bački upravni okrug.Naravno, i druga područja Republike Srbije, ali ja sada govorim o onim okruzima, lokalnim samoupravama, naseljenim mestima koja se u najvećoj meri pogođena pogođena prisustvom ilegalnih migranata koji se ne nalaze, na žalost, u prihvatnim centrima, nego se slobodno šetaju na ulici i u određenim naseljenim mestima praktično terorišu lokalno stanovništvo, što jednostavno nije normalno, jer država treba da zaštiti, Vlada treba da zaštiti svoje građane. U tome, ja se nadam, da ćemo imati odlučniji stav Vlade Republike Srbije.Savez vojvođanskih Mađara će biti partner novoj Vladi kao što je podržavao i vašu prvu Vladu i dve vlade Aleksandra Vučića od 2014. godine i uvek smo nastojali da se bavimo ne isključivo onim temama, ne isključivo onim problemima koji tište vojvođanske Mađare nego smo bili partneri u rešavanju svih onih problema i svih onih izazova koji su bili prisutni, npr. u onim ministarstvima u kojima smo imali državne sekretare.Mi želimo da u skladu sa stepenom legitimiteta koji smo osvojili na izborima 21. juna budemo deo vladajuće većine da bismo ove probleme i dalje rešavali. Vezano za obrazovanje, prosvetu, za infrastrukturu i za još neke oblasti. Mislim da je jako bitno što smo mi od 2014. godine pa sve do sada uvek imali koalicioni sporazum potpisan uvek je svaki građanin u svakom trenutku mogao da vidi i da prati šta je ono što su naši zajednički ciljevi, šta je ono u čemu smo mi partneri i kako se ostvaruje realizacija tih naših zajedničkih stremljenja. To želimo da bude i dalje.Izuzetno nas raduje što će biti formirano Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Želeo bih da kažem gospođi Čomić, sada je ovde prvi put u parlamentu a da ne može da odgovori pošto nije narodni poslanik nego će biti članica Vlade, želim da vam poželim uspešan rad i da kažem da ćemo mi biti partneri i da ćemo vam u svemu pomoći u čemu ćete vi od nas tražiti podršku, jer bismo želeli da budete uspešna ministarka u budućoj Vladi.Pre svega smo zainteresovani za ostvarenje onih rešenja koja su postala deo našeg pravnog sistema u prethodnim sazivima, a pre svega se odnosi na odgovarajuće prisustvo, na srazmeru pripadnika nacionalnih manjina u državnoj upravi.Mnogi zakoni su izmenjeni, mnogi mehanizmi su ostavljeni. Sada sve to treba da se implementira. Prvo treba da se istraži kakvo je realno stanje da ne bismo govorili paušalno, ni Vlada, ni mi narodni poslanici predstavnici određenih nacionalnih manjina, u našem slučaju Mađarske nacionalne zajednice, a posele toga da krenemo u implementaciju i realizaciju svega toga.Ja znam da se vi nećete baviti isključivo manjinskim pravima, nego ćete se dosta baviti i društvenim dijalogom, ma šta to značilo, ali vidim da će udruženja građana građana biti u vašem ministarstvu i pretpostavljam da se misli i na ovaj politički dijalog, ali pošto se jako dugo vremena znamo i pošto smo radili zajedno tu u Narodnoj skupštini ja znam da vi imate veliki senzibilitet u odnosu na rešavanje problema nacionalnih manjina. Zbog toga mislimo da je vaš izbor pravo rešenje.Što se tiče obrazovanja, isto bih gospodinu Ružiću, budućem prvom potpredsedniku Vlade Republike Srbije i ministru prosvete, želeo ponuditi naše partnerstvo koje je funkcionisalo i dok je bio na čelu jednog drugog ministarstva.Ne treba trošiti previše reči na to sa koliko izazova ćete se suočiti u narednom periodu zbog pandemije u sferi obrazovanja. Jako je bitno što smo u prethodnom periodu uspeli da sačuvamo manjinsko obrazovanje, što su standardi izgrađeni u smislu da se otvaraju odeljenja i sa petoro učenika u odeljenjima na nekom od jezika nacionalne manjine i očekujemo da to bude tako i dalje.Ja se nadam da ćete vi imati direktnu podršku u ministarstvu u vidu državnog sekretara, odnosno državne sekretarke koju će delegirati Savez vojvođanskih Mađara.Ono što ostaje kao problem i nije vezano za Ministarstvo prosvete, nego za nekoliko ministarstava, to je mogućnost, odnosno u ovom trenutku nemogućnost polaganja državnog stručnog ispita, ispita za licencu i posebnog stručnog ispita na maternjem jeziku i mislimo da bi to pitanje trebalo rešiti

morati izmeniti, odnosno naš je predlog da se ti pravilnici izmene i da se i taj problem reši.Što se tiče infrastrukture, novom budućem ministru, Tomislavu Momiroviću, takođe želim uspešan rad. Naša stranka je izuzetno zainteresovana za to da vi budete uspešni. Mi smo pokušali da damo doprinos tome u prethodnom periodu da Zorana Mihajlović bude uspešna i želeo bih da joj se zahvalim na saradnji u prethodnom periodu u prethodnim mandatima. Mislim da smo odlične stvari zajedno postigli i mogao bih da spomenem mnogo projekata, ali ali primera radi bih želeo da spomenem obilaznicu oko Subotice, tzv. „Ipsilon krak“ koji je završen nakon više od 30 godina, na koji je potrošeno 30 miliona evra ukupno. Mislim da je to jedan projekat koji nije samo od lokalnog značaja i nije bitan samo za lokalno stanovništvo, nego je u najmanju ruku projekat od regionalnog značaja.Isto železničke infrastrukture tiče, uvek se stavlja u prvi plan pruga Beograd-Budimpešta i to je svakako značajno, ali imamo mi još određene zajedničke rezultate vezano za prugu Subotica-Segedin-Baja, na primer, koju treba ne uskoro ali u neko dogledno vreme da se završi.Puno toga je urađeno i na izgradnji lokalne i regionalne putne infrastrukture i još jednom bih želeo da vam se zahvalim na svemu ovome što smo zajedno ali ima još puno toga da se radi. Zbog toga očekujemo partnerstvo i od budućeg ministra koji će se baviti ovim pitanjima.Jako je dobro što je buduća predsednica Vlade spomenula program „Srbija 20/25“. Mislim da je moderno, korisno, celishodno govoriti o digitalizaciji i o nekim modernim procesima. Ja znam da to buduća predsednica Vlade voli, to i ja sam mislim da je veoma značajno, ali mi još uvek živimo u državi u kojoj u mnogim lokalnim lokalnim samoupravama u 21. veku stepen izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže nije na nivou koji bi građani zaslužili.Ja ću spomenuti samo primer Subotice. Mogu da budem i samokritičan zbog toga što je stranka kojoj pripadam dosta dugo vremena vremena davala čelne ljude u toj lokalnoj samoupravi, a imamo situaciju krajem 2020. godine da dva-tri kilometara od Gradske kuće nema kanalizacione mreže, da se koriste delovi kanalizacije koji su izgrađeni pedesetih 19. veka, nije greška, i nekoliko kilometara od Gradske kuće nema vodovodne mreže.Zbog toga mislim da je izuzetno značajno da Vlada Republike Srbije pomogne lokalnim samoupravama, da podrži, u još većoj meri nego što je to činila u prethodnim godinama, projekte lokalnih samouprava, tu mislim na sve lokalne samouprave u Srbiji, da bi stepen izgrađenosti tih osnovnih infrastrukturnih stvari stvari bila na nivou, pa barem polovine 20. veka, kad već nije na nivou 21. veka. I uz to treba da ide sve ono o čemu je buduća predsednica Vlade govorila.Jako je bitan u ovim uslovima i domaći turizam. Tu, pre svega, mislim na Palić, mislim na banjski turizam, mislim na tzv. samoizlečenje Palićkog jezera. Ja se nadam da ćemo i u tome biti partneri i da će grad Subotica uživati podršku Vlade Republike Srbije, kao i da će se završiti, kao što je predsednica, buduća predsednica Vlade i spomenula, izgradnja Narodnog pozorišta u Subotici. To je najveća investicija na tlu čitave Republike Srbije u oblasti kulture, ako ja to dobro znam. Suviše je dugo vremena proteklo od početka izgradnje i rekonstrukcije Narodnog pozorišta i molim vas, gospođo Brnabić, da privedemo kraju izgradnju tog objekta, koji opet nije samo od lokalnog, već i od regionalnog značaja.Na kraju bih još spomenuo jedno pitanje o kojem o kojem će još biti reči, a to je pitanje doprinosa poljoprivrednih proizvođača. Na tome smo radili, odnosno Vlada Republike Srbije je na tome radila jako dugo i u prethodnom periodu i nadam se da ćemo uspeti naći rešenje koje će obezbediti priliv sredstava u budžet Republike Srbije, sa jedne strane, a opet, sa druge strane, jedan pravičan, pravedan sistem, po kojem će poljoprivredni proizvođači plaćati doprinose u skladu sa veličinom poseda i u skladu sa ostvarenim prihodima. Ja znam da je to jedno međuresorno pitanje i želim da kažem gospodinu Nedimoviću da smo sve štiklirali u prethodnom koalicionom sporazumu, osim ove teme. Ja se nadam da ćemo i ovo rešiti, ali kažem, ovo je jedno inter-resorno pitanje.Na kraju da zaključim, da me gospodin Dačić ne bi prekinuo, što mu je obaveza po Poslovniku nakon 20 minuta, Savez vojvođanskih Mađara će dati podršku Vladi, drugoj Vladi Ane Brnabić i mi ćemo nastojati da damo doprinos uspešnom radu Vlade, jer je to u interesu svih građana Republike Srbije. Hvala.

dame i gospodo budući, ja se nadam od večeras, ministri u Vladi Republike Srbije, zapravo, ubeđen sam, od večeras ministri u Vladi Republike Srbije. Ono što najpre želim da kažem jeste da su velike stvari urađene u prethodnom vremenskom periodu i da su ostvareni ozbiljni rezultati, da su ti rezultati vidljivi, prepoznatljivi i da su ih građani prepoznali na na pravi način. To govorim kao predstavnik poslaničke grupe i političke opcije koja je bila deo i koja je deo vladajuće koalicije i danas i u prethodnom vremenskom periodu, dakle, delila vrednosti i odgovornosti u radu Vlade Republike Srbije, jer želim da istaknem da smo mi ponosni na te rezultate.Kada govorimo o rezultatima, naravno da mislim na međunarodni ugled Srbije, koji je danas znatno ojačan i osnažen, naravno da mislim na sve ono što je urađeno kada je reč o nacionalnim, državnim, ekonomskim pitanjima.Dakle, ponosni smo na te rezultate i smatramo da je na taj način trasiran jedan dobar put za nastavak rada buduće Vlade Republike Srbije.Takođe, Srbije.Takođe, mi smo pre nekoliko dana ovde u republičkom parlamentu usvojili Zakon o ministarstvima, zapravo, izmene i dopune Zakona o ministarstvima i mislim da smo usvajanjem tog zakona stvorili jedan temelj koji će omogućiti da sistem, zapravo, Vlada, u periodu koji je pred nama, može da funkcioniše i da ostvaruje još bolje rezultate.Mislim da smo napravili i u tom pogledu jedan iskorak napred i da stvaramo nešto, zapravo, ono za šta se mi zalažemo, a to je da napravimo jedan optimalan model, da imamo jedan sistemski pristup, a ne da kada dođe nova Vlada, uvek menjamo Zakon o ministarstvima. Ja mislim da je to zakon koji je najviše menjan u istoriji svih zakona u Srbiji, dakle, da to ne zavisi od aktuelnog političkog trenutka, da ne zavisi od koalicija, od nekakvih od nekakvih kompromisa i rešenja koja se postižu među koalicionim partnerima, već da se predstavimo kao odgovorna i ozbiljna država koja svoju politiku ne menja i ne kreira od danas do sutra.Pred

čitav svet se nalazi pred velikim iskušenjima i velikim izazovima, upravo, pre svega, zbog Korone i borbe protiv virusa. Promenjen je privredni ambijent. Promenjen je način života. I ovo sada nije šansa, ova rasprava nije šansa za monologe. Ova rasprava nije šansa za politički populizam, političku demagogiju, kako bi dolazili do političkih poena, već je prilika da zajednički damo doprinos na ključna pitanja koja ste vi definisali kroz ekspoze, koji smo maločas imali prilike da saslušamo.Ovo je, dame i gospodo, jedno, rekao bih, novo vreme u Srbiji. To nije više referendumsko pitanje, da se izjašnjavamo za i protiv. Ovde nemamo vremena za to. Potrebna je promena kulture rada, ali je potrebna promena i kulture življenja, u smislu da svi damo jedan doprinos u realizaciji zajedničkog cilja, a zajednički cilj je definisan u ekspozeu koji ste izložili.Na svakom planu, bez obzira koliko je teška tema, nemamo pravo, svi zajedno, i nas 250 i vi kao predsednica Vlade i budući ministri, da zabijamo glavu u pesak. Najgore što jednom društvu može da se desi je da izgubi mogućnost da prepozna prioritete ili da izgubi osećaj za sistem pravih vrednosti. To se, na našu veliku sreću, nije desilo našem društvu. Građani Srbije su na pravi način 21. na parlamentarnim izborima, pokrajinskim i lokalnim izborima, prepoznali prave vrednosti i vrlo jasno su, na takav način, na demokratskim i fer izborima, rekli kakvu Srbiju zapravo žele i šta hoće i šta je to što svi zajedno treba da uradimo.Zato je danas potpuno besmisleno kada neko, bilo ko iz redova opozicije, postavlja pitanje odakle proističe vaš politički autoritet, odakle proizilazi, iz čega se gradi. Pa, gradi se na političkoj odluci onih koji su apsolutni pobednici izbora i koji su doneli odluku da vi nastavite da obavljate jedan odgovoran i ozbiljan posao. A, ko to čini? To čine upravo oni koji nisu imali hrabrosti da izađu na izbore, koji su našli jedno jedino moguće rešenje, a to je očajnički i gubitnički potez bojkota, to čine oni koji imaju taman toliko hrabrosti da ne odgovore na novinarska pitanja ili da se fizički i verbalno sukobljavaju sa novinarima, da pokušaju uređivačku politiku RTS-a da uređuju motornom testerom. To čine upravo oni koji su rušili Beograd. To čine oni koji su želeli nasilnim putem da uđu u Narodnu skupštinu Republike Srbije, iako za to nije postojao nikakav razlog, mogli su ući, jer su bili poslanici.Zašto

Uvek, znate, ta kuknjava. Oni kažu – nema nas u medijima, sloboda medija. Samo ih to interesuje, REM, RST, Javni servis. Kakav dijalog, ne interesuje njih dijalog, ne interesuju njih izborni uslovi. Znaju oni da izborni uslovi nisu menjani od 2008. godine. Jedino što je promenjeno je finansiranje političkih stranaka, ali to je bila neminovnost, jer su mere štednje bile prioritet. Štedi se uvek tamo gde ima, a ne tamo gde nema.Danas pozivaju, kaže, ili ćemo razgovarati o izbornim uslovima, smogli su hrabrosti da o izborima razgovaraju kada su izbori završeni, pa kažu – ili ćemo o razgovarati o izbornim uslovima, imaćemo fer i demokratske izbore, ili ćemo imati građansku neposlušnost i proteste. Kako će ti protesti izgledati? Videćemo, ali nemam ništa protiv. Ne želim previše, zaista, da se bavim njima.Ova Vlada ima ogromno poverenje i podršku građana. Ova Vlada, potpuno sam ubeđen, i to ćemo videti večeras, ima i ozbiljan politički legitimitet. To ćemo videti večeras prilikom izjašnjavanja narodnih poslanika. Velika su očekivanja građana upravo iz tog razloga od ove Vlade Republike Srbije. Građani očekuju jedan odgovoran i ozbiljan odnos. Ne može i ne sme da postoji ni jedan viši interes, ni jedan viši cilj od onoga što je interes građana Srbije.Dakle, kada je reč o ekspozeu, jasno definisan program, jasno definisan plan, ciljevi. Srž ekspozea zapravo jesu šest ključnih tačaka o kojima je govorio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Mi to u potpunosti podržavamo i želimo da damo pun doprinos realizaciji tih ciljeva, jer smatramo da su to ciljevi koji se tiču budućnosti Srbije.Upravo smo mnogo puta do sada rekli – nemojte razgovore o formiranju koalicije, eventualne koalicije ili parlamentarne većine, kako god, pojednostavljeno gledati. Ne razgovara se tu o tome ko će koji resor zauzeti i ko će koju funkciju obavljati. Ovo su razgovori koji se tiču budućnosti Srbije i razgovori koji se tiču budućnosti svakog građanina Srbije.Najpre,

cilj Vlade jeste fokusiran ne na ispunjavanje nekakvih političkih ambicija, već na učvršćivanje države Srbije, i to treba da bude u fokusu, tu se u potpunosti slažemo.Ovo je Vlada koja ne postoji zbog političkih partija koje su deo vladajuće koalicije ili zbog političkog marketinga političkih partija, rejtinga ili marketinga političkih stranka koje će imati predstavnike u Vladi Republike Srbije. Ovo je Vlada koja postoji zbog građana Srbije. Ovo nije kabinet koji je nastao kao posledica nekakvih trulih političkih kompromisa, jer potpuno je jasno – nakon parlamentarnih izbora imali smo situaciju, Aleksandar Vučić i SNS su bili apsolutni pobednici izbora, mogli su napraviti vladajuću većinu bez koalicionih partnera. Dakle, nije ovde bila stvar matematike, nije ovde bila stvar brojki, niti da je potreban neki broj poslanika da se formira Vlada, već se pristupilo državnički, odgovorno, ozbiljno i posvećeno, kao i uvek.Ne vidim strah od povlačenja odlučnih poteza, i to je jako dobro, već u vašem ekspozeu vidim jednu hrabrost da se suočite sa problemima ne obraćajući pri tome pažnju da li ćete izgubiti politički rejting ili ne i to je jako dobro.Ovo je reformska Vlada za teško vreme. Tu se u potpunosti slažem i u potpunosti sam ubeđen da je ovo Vlada koja će uspeti da odgovori na izazove vremena. Dobro je što ste podigli lestvicu. Uvek je dobro podizati lestvicu, na nove zadatke davati nove zadatke, jer to je dobro za budućnost Srbije i dobro je za budućnost svakog građanina Srbije.Dozvolite mi da se ukratko osvrnem na šest ključnih tačaka o kojima je govorio i predsednik Republike. naravno da je pitanje broj jedan borba protiv korona virusa i u potpunosti se slažem sa vama. Potrebna nam je izgradnja novih kapaciteta, novih bolnica, novih kliničkih centara, renoviranje starih. Danas, kada smo suočeni sa najvećim zdravstvenim izazovom, čitam svet vodi borbu protiv pandemije, čitav svet vodi borbu protiv virusa, kako bi zaštitili živote svojih građana, mislim da smo mi jedina država, nisam primetio da u jednoj državi postoji jedna politička stranka koja dolazi iz redova opozicija, koja se u ovom trenutku takmiči sa Vladom Republike Srbije, jer svi shvataju da imaju zajednički cilj i zajednički zadatak, a to je da se sačuva život i zdravlje svakog građanina.Biće prostora,

i naročito brutalne napade na ljude koji su heroji danas, a mislim na zdravstvene radnike, na lekare, dajte da to stavimo u karantin u ovom trenutku, a za sve ostalo će biti prostora i vremena.Situacija danas jeste teška, ali nije teška zbog Aleksandra Vučića, nije teška zbog Vlade Republike Srbije, nije teška zbog Srbije, pa čitav svet se suočava sa ovim problemom i ovo je borba za budućnost, kažem, Srbije, za zdravlje, život svakog građanina Srbije. Niko ko je svestan trenutka u kojem se Srbija danas nalazi, u kojem se čitav svet nalazi kada je reč o koroni, ne može ništa negativno reći i ne može da ospori krajnje odgovoran i ozbiljan pristup čitavog kriznog štaba na čelu sa predsednikom, vama i, naravno, celokupnom strukom. Brzo i odlučno se reagovalo. Mnogo brže nego u nekim državama Evrope, čak su nam zamerali da su neke mere bile rigidnije, pa su onda preuzeli te iste mere u svojim državama, mislim na neke države EU, a šta može biti toliko strogo ako sačuvate jedan ljudski život, ako na jednoj strani imate cenu ljudskog života, a na drugoj strani, kažete, imate nekakve rigidne mere? Šta je od toga vrednije?Znate šta? Nisu građani birali i ne biraju građani one koji nisu sposobni da donose teške odluke u teškim trenucima. Već upravo oni koji imaju sposobnost i spremnost da onda kada je teško donesu teške, pa nekada i nepopularne odluke, jer je to u najboljem interesu građana. Šta su mislili? Da će predsednik raditi od kuće ili biti u izolaciji, vi ćete zatvoriti kabinet, pa ćete raditi onlajn i onda će biti sve u redu i onda ne bi bilo kritika? Da li je tako? Dakle, i predsednik, i celokupna Vlada, i celokupna zdravstvena struka je upravo radila ono što jeste vaša odgovornost, a to je da ste bili uz građane Srbije.Druga tačka, borba za očuvanje državnih i nacionalnih interesa je veoma teška ma koliko ovaj put bio težak i ma koliko emotivno nam i ne prijao, ali to je jedini put kojim mi moramo da nastavimo, kojim moramo da idemo, ali tu moramo da budemo, pre svega, otvoreni i realni sami prema sebi, da li smo svesni sopstvene pozicije u kojoj se nalazimo.Nije Kosovo naše onako kako bi mi želeli da bude, ali nije Kosovo ni izgubljeno onako kako bi to drugi želeli. Koliko ćemo na kraju dobiti iz čitavog procesa, opet zavisi od nas samih koliko smo spremni da realno sagledamo situaciju, ali 20 godina se ćutalo, zapravo više od 20 godina. Ovo je vekovna borba, ali se dugo ćutalo o mnogim stvarima, vodila se politika i EU i Srbija, Srbija, pa lica sa poternica su bili ljudi sa kojima je Srbija morala da razgovara, pa preko stotina država prihvati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, a nas apsolutno niko ništa ne pita, pa su rezolucije menjane u avionu, pa se 2011. potpišu granični prelazi, pa obzirom da su izbori bili 2012. godine, onda je to nepopularno, onda se sačeka da se završe izbori, pa se onda pitanje izmesti iz Njujorka u Brisel, pa se postavi pogrešno pitanje pred Međunarodnim sudom pravde, ali da skratim. da skratim. Suštinski je najvažnije da je pitanje Kosova i Metohije vraćeno na dnevni red.Ako bi napravili jednu digresiju, digresiju, 2008. godine kada je proglašena jednostrana nezavisnost Kosova i Metohije, vi ste sa američkom administracijom, ispravite me gospodine Dačiću, ako grešim, mogli da razgovarate samo o tehničkim pitanjima i mogli ste da razgovarate na nivou stafera.Danas,

ako smatrate da ćete nešto postići pritiskom i da ćemo prihvatiti nezavisnost KiM, gubite vreme i ostavlja tačku 10. po strani.Dakle, danas je svima jasno nema rešenja i kompromisa bez Srbije. Konačno, Srbija je u prilici nešto da traži, a ne da gleda kako joj samo otimaju deo po deo teritorije. Danas je zahvaljujući aktivnosti sada već nekadašnjeg ministra spoljnih poslova i predsednika Republike Srbije i čitave Vlade 18 država povuklo odluku o prihvatanju nezavisnosti tzv. Kosova.Nije ovde reč o brojkama, ovde je suština o tome, ponavljam, nema kompromisa i nema rešenja bez Srbije. Kako će biti na kraju opet zavisi od nas samih jesmo li spremni realno da sagledamo situaciju, jer istina mora da bude osnov za iznalaženje kompromisnog i pravičnog rešenja.Što naravno da podržavamo odlučnu kontinuiranu i neselektivnu borbu protiv kriminala i korupcije i tu nema izuzetka. Zakon mora biti isti za sve.Jedan od ključnih spoljnopolitičkih ciljeva,

ali to da li ćemo biti članovi EU ili ne, to sada više i ne zavisi od nas. Srbija je učinila sve što je mogla na putu evropskih integracija, postigla izvanredne rezultate, ali ono što smo uradili pa nije to Srbija radila zbog EU, već da bi neke standarde,

i sa brojnim drugim državama, jer period Korone je pokazao da kad je teško, vi možete da se oslonite na dva resursa, najpre sopstveni resursi i tradicionalno prijateljstvo sa tradicionalno orijentisanim prijateljskim državama.Srbija je slobodna, nezavisna, demokratska. Srbija vodi svoju spoljnu politiku samostalno u najboljem interesu svojih građana. Želi saradnju sa NATO na onome što jesu zajednički ciljevi, a to je zarad očuvanja regionalne regionalne stabilnosti, ali želi saradnju i sa ODKB, ali želi sebično da sačuva svoju vojnu neutralnost. Smatram da je to jako važno u periodu pritisaka koji su pred nama.Već sam rekao da dijalog nema alternativu i u tom kontekstu želim da pohvalim formiranje novog ministarstva. Nije to tipičan marketinški trik, kako to neki kažu. Važan je permanentan dijalog, neophodan je na svim nivoima sa svim društvenim grupama, naročito što su snage koje su i protiv vakcinacije i koje vode jednu antimigransku politiku, koji smatraj da je zemlja, kako to i sam predsednik kaže, ravna ploča, ojačale su za mnogo procenata.Srbija mora da nastavi ekonomski da jača. Danas je potpuno jasno koliko je bila dobra odluka kada smo se opredelili za reformski kurs Vlade Republike Srbije iako je to tada bio nepopularan politički potez, iako smo tada doživeli ogromne kritike, da nije bilo reformskog kursa Vlade Republike Srbije mi danas ne bi imali zdrav sistem koji je zasnovan na zdravim osnovama, koji je zasnovan na ekonomiji, koji je zasnovan na životu, a ne na politikanstvu i na spisku lepih želja.

završim.Dakle, Vlada Republike Srbije je imala dugoročan plan, jasno definisane ciljeve, precizno definisane ciljeve koji su realizovani. Zahvaljujući realizaciji tih ciljeva danas je Ministarstvo finansija u prilici da pomogne privredi onda kada je najteže.Naravno na samom kraju, predsedniče…

imate, gospođo Brnabić, podršku poslaničke grupe SPS. Mi smo rekli da želimo da damo svoj doprinos nacionalnom i državnom jedinstvu. Oko svih nacionalnih i državnih pitanja da želimo da damo svoj doprinos političkoj stabilnosti koja je potvrđena nakon parlamentarnih izbora upravo imajući na umu izazove sa kojima će se Srbija suočavati. Od nas ćete uvek imati razumevanje, mada u Srbiji razumevanje uvek nailazi na kritiku, ali je prošla jedan test vremena i opet imaćete konsenzus kao i uvek oko svih važnih pitanja i nacionalnih i državnih i ekonomskih.Zahvaljujem predsedniče na toleranciji.

Ponovo pritisnite.Želim samo da vam još jednom pomenem, pošto se to desilo i danas kada je kandidat za predsednika Vlade govorila, ovaj sistem koji mi ovde imamo, bez obzira što spada u domen informacionih tehnologija verovatno novije generacije, ali ipak je iz prošlog veka, tako da ovaj sistem negde ima 30 godina i on

problem.Predsednice Vlade, samo jedna želja za unapređenjem digitalizacije sistema, a ovaj sistem bi morao da se dovede u funkciju, da vam ne isključuju mikrofon bez veze ovde. Hvala vam. Drago mi je, gospodine predsedniče, što ste vi potpisani kao Marina Raguš i upravo ste govorili četrdesetak sekundi.Mogli ste slobodno i dobar deo mog vremena da date kolegi Đorđu. Moje obraćanje će biti vrlo kratko.Do podneva prema obraćanju predsednika Republike ovo je najteži dan za državu Srbiju. Imamo oko 1.200 zaraženih i dok govorimo danas o svim ovim temama koje su neophodne, preko potrebne za razumevanje situacije u kojoj se nalazimo za svakog građanina i građanku ove države, nama se razboljevaju ljudi i u ovom času vrlo verovatno neki i umiru.

Nama je rat objavio mikroorganizam i pokazao je gde se nalazimo i koliko smo mi kao ljudi jaki, snažni i koliko možemo da mu se suprotstavimo. Jedan mikroorganizam

To zaustavljanje značilo je, dame i gospodo, ukoliko to izguglate – Koronu i privredu, Koronu i finansije, videćete najjače zemlje sveta kako govore o tome da smo mi u ratnoj privredi, da je ceo svet zapravo prešao na ratnu privredu. To mora da bude jasno.Nesagledive su posledice ove pandemije i po finansijske sisteme i po privredne sisteme i po krizu identiteta, po društvenu krizu, po užasne političke

Biće vam značajno teže nego što je to bilo u prethodnom periodu i na početku ove užasne krize.Moram da vam kažem, nisam imala priliku do sada, mislim da se naša država i vi, kao premijer i predsednik Republike Srbije i najjača partija u ovoj državi, da ste se izvanredno snašli. Da li ste grešili? Jeste. Da li ćete grešiti? Hoćete. Da li ćemo svi grešiti? Budite uvereni da hoćemo, ali to je normalno, mi smo samo ljudi, nismo bogovi.S toga, u ovom trenutku, molim sve građane Srbije, pripadnike raznih elita, da daju šansu i ovom parlamentarnom sazivu i budućoj Vladi Republike Srbije, da daju šansu u izvanredno teškom vremenu kada se borimo sa svaki pojedinačni život, kada se borimo da nam plate i penzije budu isplaćene na vreme i kada ne možemo ni da pretpostavimo šta će nam od privrede ostati.Treba da se govori gospođo Brnabić, svakoga dana, transparentno, bez uvijanja, kakva je realna kriza i kakva je situacija. Treba da se podseća da su zemlje u regionu izgubili industrijske grane. Treba, takođe da se kaže i da se definiše da su sistemi pukli, da zdravstveni sistemi ne mogu da izdrže ovaj pritisak.Priznajem, laik sam i verovatno bi, gospođa Kisić Tepavčević, da ima priliku, a tek je kandidat, ovde uskočila, naravno kao profesionalac iz svoje perspektive. Ispravićete me u nekoj prilici, ako grešim, jedini način da sačuvamo zdravstveni sistem, dame i gospodo, jesu mere iz srednjeg veka i to je tako svugde.Svako ko govori drugačije, ko kaže da je karantin prevaziđena mera, ko kaže da je ograničenje kretanja prevaziđena mera i da utiče na naša ljudska prava, sa vrlo lošom namerom manipuliše i direktno utiče na zdravstvenu bezbednost svakoga od nas.U jednoj zemlji regiona, žena koja je bila odgovorna za krizni štab kada je rekla da svako ko ne nosi masku i ko se ne pridržava mera kriznog štaba, ravan je teroristi, naišla je na užasne reakcije. Da li je bila upravu? Ispraviće me, gospođa Kisić Tepavčević, u nekom momentu, ali svako od nas je potencijalni rezervoar virusa, koji ugroženoj kategoriji građana može da izazove smrtni ishod. Zato svako od nas, mora da razmišlja na način da budemo maksimalno odgovorni, kako prema sebi, tako i prema drugima.Ovo su, mislim najteži momenti za Srbiju i na Vladi Srbije je zaista izvanredna odgovornost, ali ono što SPAS želi da vam kaže, u tome nećete biti sami. Vi znate da je gospodin Aleksandar Šapić, lider SPAS-a, tokom konsultacija izrazio svoj stav i da nije tražio, nijedan resor, i da nismo participirali u Vladi, mi bi smo svakako dali podršku, jer ovo je momenat kada samoljublje, lični, partijski interesi moraju da ostanu po strani i kada moramo da zahtevamo nacionalno jedinstvo.Pretpostavka toga, dame i gospodo, jeste otvaranje dijaloga i najširi mogući konsenzus. Za to će vam, gospođo Brnabić, biti potrebno puno strpljenja, puno mudrosti, izvanrednog razumevanja, ali to je jedni put.

za resor na kojem je insistirao predsednik Republike, to je gospodin Ratko Dmitrović. Verujem da će Ratko, koji je godinama radio na temama, koje su mu sada i predate u mandat, dati svoj maksimum i vrlo verovatno, iznenaditi mnoge svojim doprinosima.Konačno, da završim svoje izlaganje, želim vam puno sreće u daljem radu. Biće ovo vrlo izazovno vreme. Ovo je vaša kuća i na podršku SPASA-a u ovim teškim trenucima za državu Srbiju, možete računati.

Jovanović PUPS** Poštovani predsedavajući, dame i gospodo, poštovana mandatarko, kandidati za ministre, poštovani građani Srbije, prvi put se obraćam u ovom svetu domu. Nemojte mi zameriti ako napravim neku grašku, napraviću ih kao čovek, jer ovo što ću pričati, pričaću iz srca, a uvek sam učio svoje ljude i svoju decu, da kada to rade iz srca nijedna greška nije ne ispravljiva.Pričaću

Ako napravim neku grešku, prepišite je samo meni za svaku stvar koju budem rekao, slažete se sa njom, pripišite ovim časnim ljudima koji su mi učinili čast da budem deo i ove poslaničke grupe i ove Skupštine.Ja ću sada sesti zato što su ova slova prilično sitna u ekspozeu, nadam se da će rezultati biti mnogo krupniji. Gotovo sam siguran u to, ali pre nego što sednem,

za borbu koja nam predstoji u narednih godinu i po, četiri, osam ili mnogo više godina, jer period u koji ulazi ova Vlada i u koji ulazimo svi je ratni period.Želeo bih na početku samo da se predstavim, moje ime je Aleksandar Jovanović. Dolazim iz sveta medija. Najmanje ću se zadržati na tome, ali dolazim iz sveta običnog čoveka kojem je politika nešto što su mnogi pre vas učinili da se gnušaju toga. Nadam se da neću govoriti kao političar, ne sada, već kao čovek i nadam se da će se buduća Vlada baviti svojim poslom, pre svega kao Vlada ljudi kojima je stalo da se bave ovim poslom iz srca za posao koji nisu morali da biraju, a izabrali su, a ne kao političari.Premijerka je u obraćanju, mislim da je u replici, izgovorila jednu veoma važnu stvar koju ću možda malo lošije da parafraziram – šta je važnije, rezultati ili politika? Smatram da je politika samo povod da se rezultati i to fenomenalni rezultati prave. Politika nije i ne sme da bude stvar zbog koje ćemo se i okupljati i zbog koje ćemo se razmimoilaziti u svim svojim nastojanjima da svima bude bolje, a siguran sam da je to jedini cilj ljudima u ovoj Skupštini, a i onima van nje.Nisam, niti želim da budem dobar političar, jer politika je umetnost diplomatskog gutanja nekih mnogo teških u ružnih zalogaja koje vam neko drugi ili koje vam sam život servira, ali sam pristao da postanem deo ove priče, jer sam dosta slušao one ljude koji znaju sve, jer živim u zemlji u kojoj sedam miliona mandatara, sedam miliona selektora, sedam miliona članova Kriznog štaba svi znaju sve, ali je jako malo ljudi spremno da ne da zna i da kaže da zna, već da izađe i da ličnim primerom pokaže kako se radi da bi se to što misliš da znaš i ostvarilo.Zato ovim ljudima koji sede ispred mene želim da na početku čestitam na hrabrosti. Ovo što ste vi prihvatili da radite u ime svih nas, u ime građana Srbije je velika hrabrost.Vi ste pristali u nekoliko i ono što sam i ja pristao, a nisam morao, da nacrtate metu na svojim čelima i čelima svoje porodice, zarad borbe za neki viši cilj.Niste cilj.Niste bili oni koji će samo reći šta ne valja, jer svi smo bezbroj puta čuli šta je to što ne valja i što ne treba, a malo puta smo od svih tih koji pokušavaju da dođu na vaše mesto ili na naše mesta čuli nešto konkretno, šta treba. Ja mislim da je dosta više da u Srbiji slušamo i šta treba i šta ne treba, već da je vreme da izađemo i da pokažemo ličnim primerom kako je to što mislimo da treba i ostvarivo.Zato se divim vama što ste pristali na tako nešto u trenutku kada nam je, kao što je moja prethodna koleginica koja je govorila rekla, kada nas očekuje period koji će istorija pamtiti kao verovatno najteži period parlamentarizma u Srbiji, a istorija je jedina koja ima prava da sudi svima nama.Kada sam već kod istorije da se vratim nekih stotinak godina unazad i možda da se posebno obratim onima koji nisu imali hrabrosti da se bore da u toj borbi za dobrobit Srbije svi zajedno pobedimo. To su oni koji su, žaleći se na uslove, odustali od svega ovoga. Ja ne znam kako bi izgledalo da je sada 1914. godina i kako bi istorija nazvala sve one koji nisu učestvovali u spas za Srbiju, za spas života svih nas. Ja verujem da nas ne bi ni bilo više ovde. Da li bi imali pravo da se žale na uslove koje im je neko ko je napao ovu zemlju ponudio i poslao i ultimatume? Ne, ne bi imali pravo.Pre tačno 100 godina, 1920. godine sumirani utisci najveće pandemije koja je tada zahvatila čovečanstvo, Španske groznice. Znate li koji su rezultati, većina zna? miliona ljudi širom planete umrlo je od posledica ove bolesti, trećina čovečanstva bila je zaražena. To je pet puta više, ako se ne varam, a neka me ispravi neko ako grešim, više nego što je rat koji se završio dve godine ranije odneo.Šta se desilo? Mislite li da je virus imao pojma ko je na kojoj strani ratovao, ko je koju politiku vodio, ko se na koje uslove žalio, gde se nalaze granice, ko je kršio ljudska prava, ko je kršio slobodu medija? U to vreme, mislite li da je virus išta od toga znao? Pokosio je i pobio sam taj narod koji se prethodno četiri godine borio između sebe. Zašto? Zbog različitih verskih ubeđenja, zbog različitih političkih stavova.Da li je bilo vredno? Kao čovek smatram da nije bilo vredno i da nikada nije vredno. Zato, 100 godina kasnije učeći na tim greškama smatram da je, ako ništa drugo, važno pružiti priliku svim onima koji su spremni da ne kukaju na bilo kakve uslove, već da bez uslova sednu i da probaju da pobede u ovome. Pre svega ovim ljudima koji su ispred mene, a zatim Kriznom štabu koji je toliko puta kritikovan u trenucima kada je počela pandemija,

Nije se niko setio da ih pohvali. Nisam čuo ni jedan jedini aplauz tada.Verujte mi, sada ako se danas objavi da smo opet oborili rekord čuće se i te kako uvredljivih reči ponovo na račun Kriznog štaba. Zašto? Zato što su ljudi shvatili sa jedne i druge strane da je sve postalo politika.Ono što mogu da obećam u svoje lično ime, ne mogu da obećam u ime PUPS-a, ali ću se truditi da svim srcem, sve što radim, radim u ime poslaničke grupe koja mi je ukazala čast, ali ono što mogu u svoje lično ime da obećam, da ću se truditi da ne bude sve kao u životu Srbije crno i belo, da ne bude sve levo i desno.Gospodo, prva stvar koju ću vam svima reći, koja mi je zasmetala kada sam ušao u ovu Skupštinu bilo je to što mora izgleda da se aplaudira samo članovima svoje poslaničke grupe kada završe govor. Vidite, ja ću to da promenim, aplaudiraću svima od vas koje budem video da imaju srca, da imaju poštenja, časti, jer istina, čast i poštenje ne mogu da imaju jednu ili drugu stranu. Oni su samo jedni. Za takvu istinu, čast i poverenje, zapravo sam na tako nešto i pristao kada sam rešio da prihvatim poziv ljudi iz PUPS-a, da im se pridružim i kada sam prihvatio da u njihovo ime se sada obratim i pružim podršku Vladi, znajući da ću nacrtati sebi na čelu metu od strane svih onih koji će zaboraviti da sam za vreme svoje tridesetogodišnje karijere novinara učinio mnogo više nego što će oni za čitavog svog života, ali nisam izlazio da ističem svoje doprinose.Nisam

Deda je sa 16 godina krvavim rukama gradio zemlju, probio je tunel, nateži tunel, u radnim akcijama, Brčko-Banović i Šamac-Sarajevo. Njegovo ordenje čuvam kao nešto najsvetije. Ja nisam morao da sa 13 godina rešim da osvetlam dedin obraz i da odem mesec dana na radnu akciju u Pirot, da gradim ovu zemlju, u mesto gde nikog nisam poznavao. Krvario sam kao detence i završio na kraju u bolnici i posle mesec dana došao u Beograd.Zašto ovo kažem? Neprijatno se osećam dok ovo pričam samo zbog toga što mi je dosta više onih koji će o nama da sude po tome koga smo podržali. Ovaj narod mora da shvati jednu stvar, a to je da nam neće biti bolje sve dok deo naroda misli da deo naroda više mrzi predsednika Srbije Aleksandra Vučića, nego sistem koji je učinio da misle da će samo tom mržnjom moći da učine da im bude bolje u životu. Zar zaista ne možemo da svi shvatimo da ono što nas čeka zapravo iziskuje jedan ljudski, pre svega, konsenzus od strane svih. Zar zaista ne možemo da prihvatimo da nije sve u životu politika i da nekada moramo da kažemo – bravo. Potpuno je nebitno da li je u pitanju taj Aleksandar Vučić ili neko drugi ko je učino nešto vrlo važno za ovu zemlju.Među ovim ministrima je bezbroj njih koji su učinili to i pre nego što su postali političari, na sportskom polju, u nekim svojim branšama koje su radili. tada je moglo da im se kaže bravo od strane svih, sada kada su političari, kada nas zastupaju, jel to zabranjeno? Pitam sve, bukvalno koji slušaju, koji gledaju ovo, odgovor ne moram da dajem. To je ono za šta ću se u svoje lično ime truditi da promenim, makar u ovoj Skupštini, i neću se libiti da bilo kom od ministara ponudim svoju ličnu pomoć za sve što im bude trebalo što se tiče poslova koje umem da obavljam. Neću se libiti ni da svim tim ministrima predložim stvar za koju mislim da je korisna, kao što se neću libiti da im sada svima predložim da prvi zadatak, kada budu formirali svoje timove, bude formiranje brzih kancelarija za svih 23 ministarstava onlajn, digitalnih, na koje će svi moći da se jave ekspresno, u roku od dva klika, dve sekunde, daju svoje predloge. Jer, ova zemlja počiva na mladim, talentovanim, kreativnim i starim talentovanim časnim ljudima koji imaju šta da kažu, ali nema gde da se čuje.Nema, čuje.Nema, zapamtite, ne postoje glupe ideje, postoje glupi i bez ideja. Svaka ideja je korisna i kada dođe sa bilo čije strane, jer korisna ideja jednako kao istina, čast, ne smeju da imaju alternativu i ne mogu da budu ni levo, ni desno.Ono što bih rekao, a tiče se programa Vlade, mislim da neće biti ni svrsishodnije, ni celovitije, ni pametnije od svih ljudi koji su pre mene govorili, ali moram da se okrenem ka tome, jer prosto ono što nas čeka u tih šest tačaka ja bih kao prvu tačku ponovo izvukao tu borbu za zdravstveni integritet Srbije, jer bez te borbe nećemo preživeti, sve ostalo će biti suludo, jeste da tih šest tačaka zapravo u ovih godinu, godinu i po dana predstavlja udaranje temelja za nešto što će se desiti od 2022. godine i gde neće više imati pravo niko da kaže da nije imao uslove. Jer, znate šta, neće ni virus imati pojma da li je neko imao uslove ili nije imao uslove da pomogne sebi svojoj porodici.Virus nema pojma da li je neko ko je vlasnik kluba koji sada radi do pet ujutru, a neko nije sposoban da ga zatvori, otera u zatvor, nema pojma da li će on zaraziti svoju ili našu decu. Virus nema pojma da članovi zakona moraju da se menjaju kako pedofili i zlostavljači beba i dece ne mogu po ekspresnom postupku da odu zatvor. Virus nema pojma mnogo toga.Mi smo tu, zapravo, da pomognemo da svi ovi ljudi koji se nalaze ispred nas imaju maksimalnu podršku da umesto nas da umesto nas rešavaju te stvari po hitnom postupku i da pravimo kompromise. Kada naučimo da aplaudiramo jedni drugima za sve ono dobro što smo rekli ili učinili, tada ćemo moći da dobijemo aplauz za sve ono što mislimo da je pametno u ovoj zemlji.Opoziciju neću da pominjem, jer sam godinama bio deo opozicije, ali opozicija mora da shvati jednu stvar, postaće deo pozicije ili pozicija tek onda kada nauče da kažu bravo, kada makar za jednu koja je očita stvar kažu bravo, kada kažu bravo za „Beograd na vodi“, na primer. Neću da ulazim u detalje toga, ali je suludo ne reći bravo za „Beograd na vodi“, a ne reći ua za Beograd na heroinu i Beograd na udžericama, kakav je bio pre nego što je nastao sada „Beograd na vodi“. To je samo jedna stvar.Znam da rizikujem, znam da će ova Vlada u senci na tviteru sada da me razapne, ali apsolutno me to ne interesuje. Znam da će mnoge moje kolege koje sada ovo gledaju i koji misle da su mi kolege, od kojih sam mnoge odškolovao da budu dobri urednici, sada će se truditi da traže nešto iz moje biografije što im ne odgovara, ali sam siguran da ću makar sa moje strane i u ime poslaničke grupe Partija ujedinjenih penzionera Srbije „Tri P“ da se trudim da, bez obzira na sve udarce, sve uvrede, učinim neki doprinos da pomognem ovim ljudima i ovoj Vladi koja treba da pomogne celoj Srbiji i svima nama.Za kraj se neću vraćati u istoriju, ali ću morati da kažem jednu stvar koja ima i te kako veze sa ministarstvom koji će voditi gospodin Milan Krkobabić, predsednik Partije ujedinjenih penzionera Srbije. trebam da mu se dodvorim ili zato što trebam da istaknem njegov rad, ili što je to on od mene tražio. Štaviše, mislim da će možda i da se naljuti što to kažem, ali mislim da je jedno od ministarstva koja su zaista ključna u narednom periodu i Ministarstvo za brigu o selu Srbije.Ministarstvo za brigu o selu objedinjuje, ne poljoprivredu, jer poljoprivrednik možete da budete iz Beograda, iz Jagodine, iz Kragujevca, objedinjuje sva ostala ministarstva, i Ministarstvo za demografiju, i Ministarstvo turizma i sve ostale stvari. Zbog toga je bitno da ovo ministarstvo ima temelje da u narednih 10, 15, 20 godina, on ili bilo ko drugi, vodi srpsko selo ka opstanku. Bez srpskog sela mi ne postojimo. Po svim parametrima, Srbija će nestati 2050. godine, kada bude nestalo poslednje srpsko selo.Ono što su podaci, a do kojih sam ja došao tek kada sam se uključio malo dublje u ovu priču, kažu da je 570.000 seoskih domaćinstava u Srbiji, da je milion ljudi, da je 174.000 penzionera kojima je penzija 12.000 dinara. Sela se gase, a onda su neki ljudi, zaista uz podršku predsednika i prethodne Vlade, rešili da naprave Nacionalni program za preporod sela Srbije, koji je pravio nacionalni tim sastavljen od jednako časnih ljudi, koji nisu morali da žrtvuju neki svoj život i udobnost kako bi se bavili ovim. Ali, oni moraju da znaju, bitka za selo nije bitka za seljaka, to je bitka za našu decu koja su rođena u gradu. To je bitka za unučiće i praunučiće.Koliko god se neko potrudio da pogrešno shvati ono što ću sledeće reći, ali selo je srce Srbije. Sve ostalo možemo samo da govorimo kao floskulu i da se busamo u grudi, a već sutra da zaboravimo. Selo je ono odakle smo došli, gde jesmo i ostaće zauvek srce Srbije. Bez sela ne možemo da dišemo.Govorim dišemo.Govorim ovo iz ličnog iskustva, jer sam, za razliku od mnogih drugih, rešio da se vratim u kontra smeru. Ja sam rođen u Beogradu, u istoj kući gde mi je rođen i otac i deda, na Zvezdari, a onda sam otkrio selo u svojoj 52 godini života, u okolini Prijepolja, zavole taj kraj, te ljude i imam nameru da tamo provedem svoje penzionerske dane. Zato se borim i za sebe i za svoju decu.Neću decu.Neću se više baviti prošlošću, niti to savetujem ovoj Vladi. Prošlost ne možete da menjate. Moja molba vama je da pravite budućnost koja će vrlo brzo postati deo prošlosti, ali one koju nećete imati potrebe da menjate. Jer, istoriju možda pišu pobednici, ali na nama je da učinimo sve da ti pobednici ne budu oni među kojima neće biti nas.Hvala još jedanput svima. Izvinjavam se ako sam možda malo emotivno preterao u svom govoru. Izvinjavam se i ljudima iz moje poslaničke grupe ako sam iskočio iz teme. Ponavljam, govorio sam iz srca i svaku svoju grešku spreman sam da ispravim, ali sam spreman jednako i da pomognem svima vama. Hvala vam. Zahvaljujem.Kao što smo se dogovorili, sada će biti pauza od sat vremena.Nakon pauze, pošto je jedino još ostala poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu,

poslanici, pre ove diskusije, morati da polože preda mnom zakletvu da bi njihov mandat bio verifikovan. Hvala